Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo u najkraćim mogućim crtama želim samo naglasiti da je prvi korak u procesu usklađivanja željezničkog zakonodavstva sa adekvatnom razinom zakonodavstva Europske unije bio donošenje Zakona o željeznici 2003. godine i početak njegove primjene sa početkom ove godine. povećanjem, sa ciljem povećanja konkurentnosti nacionalne željezničke kompanije te početku procesa liberalizacije tržišta željezničkih usluga donesen je i krajem 2005. godine Zakon o podjeli trgovačkog društva Hrvatske željeznice U ovom trenutku u Republici Hrvatskoj područje sigurnosti željezničkog prometa uređeno je Zakonom o sigurnosti u željezničkom prometu iz '92. godine koji je kasnije doživio dvije izmjene u '93. i 2004. godini. Važećem Zakonom o sigurnosti kao i podzakonskim propisima donesenim na temelju tog zakona, te aktima Hrvatskih željeznica kojih ima preko 2 stotine propisani su uvjeti i način za sigurno uredno i nesmetano obavljanje željezničkog prometa. Ovim se zakonom također implementiraju dvije direktive, direktiva o sigurnosti u željezničkom prometu kao i direktive o interoperabilnosti sustava željeznice za pruge velikih brzina i konvencionalne pruge. Donošenjem ovog Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu prije svega izvršeno je redefiniranje i usklađivanje prava i obveza subjekata na području željeznica proizašlih iz načela razdvajanja prijevoza od infrastrukture prema Zakonu o željeznici. Ovim zakonom koji je dakle temeljem direktiva predviđeno je ustrojstvo i novih tijela i to je i implementirano u ovaj zakon. Spomenut ću sva tri tijela koja su planirana i i za kojih je osnova utvrđena ovim zakonom. To je tijelo nadležno za sigurnost koje će biti neovisno nacionalno tijelo. Dakle, potpuno novo, neovisno nacionalno tijelo je potrebno osnovati i ono je nadležno za reguliranje, upravljanje i nadziranje cjelokupnog sustava sigurnosti željezničkog prometa, a bit će osnovano posebnim zakonom. Do sada je taj dio poslova su obavljale Hrvatske željeznice. Istražno tijelo kao drugo tijelo koje će biti osnovano temeljem ovog zakona je također neovisno nacionalno tijelo nadležno za provođenje istraga ozbiljnih nesreća kao i izvanrednih događaja koji su pod određenim određenim okolnostima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća. Istražno tijelo osnivat će se unutar resornog ministarstva kao samostalni odjel, a do sada su dio tih poslova obavljale Hrvatske željeznice. Kao treće, tijelo koje će biti osnovano temeljem ovog zakona je tzv. prijavljeno tijelo. To je također neovisno nacionalno tijelo nadležno za ocjenu sukladnosti, odnosno prikladnosti uporabe pojedinih podsustava i opreme na željezničkoj infrastrukturi vodeći prije svega računa o interesu interoparabilnosti kao jednom od osnovnih zahtjeva koje se postavljaju pred svaki nacionalni željeznički sustav. Novine koje uvodi ovaj zakon temeljem direktive su i preuzimanje nadležnosti za obavljanje određenih poslova koji do sada nisu bili u nadležnosti ministarstva nadležnog za promet, kao što su obavljanje stručnih ispita, vođenje registra infrastrukture i željezničkih vozila, obavljanje tehničkih pregleda prototipova željezničkih vozila, te izradu propisa koji su bili u djelokrugu rada nacionalne željezničke kompanije. Dakle jedan ogroman posao koji do sada su Hrvatske željeznice unutar svog zatvorenog sustava radile, stvarale pravilnike, propise tehničke naravni itd. prijeći će u resorno nadležno ministarstvo što će naravno iziskivati i određena povećanja administrativnih kapaciteta. Napomenuo bih ovdje da u ovom trenutku uprava željezničkog prometa broji skromnih 13 ljudi, a procjena je da će se morati povećati temeljem i novih obaveza, a i novih zahtjeva za najmanje trostruko. Evo to je u najkraćim mogućim crtama. Uvodno, odustali smo od hitnog postupka. Prihvatili prijedlog koji će biti iznesen u prijedlozima i Odbora za zakonodavstvo. Tako da ćemo još u jednoj raspravi imati prilike apsolvirati sve primjedbe koje će danas biti izrečene. Hvala lijepo.

Nema to ovdje, procedura je takva.

Zakonom je temeljem direktive Europske unije predviđeno ustrojavanje 3 tijela. Tijelo nadležno za sigurnost prometa. Istražno tijelo je neovisno nacionalno tijelo nadležno za provođenje istrage ozbiljnih nesreća. I prijavljeno tijelo je neovisno nacionalno tijelo nadležno za ocjenu prikladnosti upotrebe pojedinih podsustava i oprema. Novine koje uvodi ovaj zakon temeljem Direktive Europske unije su preuzimanje nadležnost za obavljanje određenih poslova poslova koji do sada nisu bili u nadležnosti ministarstva nadležnog za promet kao što su obavljanje stručnih ispita, vođenje registara infrastrukture i željezničkih vozila, obavljanje tehničkih pregleda željezničkih vozila, izradu propisa koji su bili u djelokrugu rada nacionalne željezničke kompanije. Kroz definiranje odgovornosti između sudionika u željezničkom prometu i ustrojavanjem ranije navedenih tijela ostvarit će se veći stupanj sigurnosti i željeznice će se time lakšiji pristup tržištu, usluga željezničkog prijevoza u Republici Hrvatskoj. Prijašnji zakon iz 1992. godine u najvećem dijelu sadržaja koji se je odnosi na javni željeznički prijevoz propisao je obveze samo jednom subjektu, nacionalnom željezničkom poduzeću. Zbog toga se u cijelom tekstu novog zakona najprije dosljedno provode primjene načela razdvajanja željezničke infrastrukture i željezničkog prijevoza u skladu s Direktivom Europske unije, odnosno definiranja dijelova željezničkog sustava upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik ili oboje u skladu sa Direktivom Europske unije na koje se odnose pojedine odredbe članka Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu. Za razliku od postojećeg zakona u prijedlogu novog zakona više nema odredbi prema kojima se bitna pitanja vezana za sigurnost i tijek željezničkom prometa reguliraju općim aktima javnog poduzeća koje se ono donosi uz suglasnost nadležnog ministarstva. Svi takvi propisi u buduće će biti podzakonski propisi koji donosi ministar nadležan za promet, za upravljanje. A upravitelj željezničke infrastrukture željeznički prijevoznik i pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe će na temelju zakona i podzakonskih propisa donositi opće akte koji uključuju upute za rad tehnološke postupke i pravila. materijalnim odredbama zakona pojedina rješenja i poslovi kao novi poslovi i poslovi koji će do sada, koji su do sada obavljali u javnom poduzeću prelaze u djelokrug rada tijela državne uprave i to je jedan dio koji je najvažniji u ovom zakonu. A to su, pod jedan, obavljanje tehničkog pregleda, serijskog ili pojedinačnog vozila, vođenje registra željezničkih vozila, ovlašćivanje za obavljanje radova na održavanju željezničkih vozila, provođenje stručnih ispita i provjera znanja izvršnih radnika, propisi provedeni u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka donose se u suglasnosti sa ministrom nadležnim za obrazovanje, propisivanje radnih uvjeta, trajanja smjena i odmora između dvije uzastopne smjene, donošenje podzakonskih akata temeljem ovog zakona koji se odnosi na cjelokupni sustav željezničkog prometa. Prije sada negdje oko 103 propisa, a prije negdje oko 250 zakona ili podzakonskih akata. Sa ovim zakonskim prijedlogom i donošenjem podzakonskih akta sigurno će sigurnost željezničkog prometa uz liberalizaciju biti na većoj uslugi, a svakako da je donošenje podzakonskih akata od strane ministarstva i hrvatskih željeznica to što će povećati i sigurnost na hrvatskim željeznicama i da će hrvatske željeznice spremne ući u liberalizirano tržište u željezničkom prometu. Klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati donošenje